vam niko nije isključio. Lepo sam vas zamolila da sednete, bolje bi vas čuli građani jer ste nešto govorili u vazduh zbog vaše visine.Postoji u stenogramu kada sam rekla – mnogo ste visoki, ne čujemo

Đukanović** Hvala.Očekivao sam od druge strane da ćemo čuti nešto o ekspozeu. Evo, do sada jednu jedinu rečenicu nismo čuli o ekspozeu. Čuli smo svašta i za nekakve krivične prijave, za afere, ljude koji su bili u nekoj bivšoj vlasti, pa možda su negde sada i u nekim strukturama danas, otkud znam, ali o ekspozeu, a koji je, moram da kažem, prvi ovakve vrste od strane nekog premijera, tu nismo imali još ni jednu jedinu suvislu kritiku.Kako kritiku.Kako da kritikujete ako neko hoće da digitalizuje društvo, da osavremeni društvo? To bi bilo van svake pameti. Ja moram da vam tu, gospođo Brnabić, kažem da ćete imati velikih problema. Mi smo kao narod inače malo kruti na te promene. Mi nismo hteli železnicu da dovedemo u Srbiju. Mi smo bili protiv električne energije, svojevremeno kada se uvodila. Nismo hteli da imamo osvetljenje na ulici. Govorili smo da se barabe šetaju noću, a da pristojan čovek sedi kući u toku večernjih časova. To je sve, nažalost, bilo u našoj istoriji. Vrlo tesno je u vreme kralja Milana prošlo to da dobijemo železnicu.Sada, zamislite kada hoćete da sprovedete digitalizaciju u ovom društvu, uvek će vam se naći neko pametan, pa će reći – a kako će onaj u selu, on ne zna ni da upali kompjuter. Pa, valjda treba da naučimo i tog u selu da upali kompjuter.Evo, recimo, banalan primer je poljoprivreda. i dan danas muku mučimo da nateramo poljoprivrednike da se udružuju, jer vi ne možete kao individualni poljoprivredni proizvođač više ništa na tržištu da uradite, i to su Sizifove muke, to je strašno. Ne postoji nikakva šansa da vi naterate naše ljude da se udružuju. Oni su navikli – država će da mi da subvenciju, daće mi zemlju i sad još da mi garantuje cenu.Onda, vidim ovde neke ljude koji su navodno kao desno opredeljeni, kapitalistički, ali bi voleli samoupravni socijalizam. Posebno je teško ako nekog pokušavate da naterate da radi, to je tek strašan otpor, jer su mnogi navikli da se fino učlane u neku političku partiju i da onda očekuju da im stranka da posao. To je ranije zaista bio problem.Vi ste svedok, a mislim da ste to jako lepo rekli, mi do 2014. godine nismo imali broj ljudi koji radi u javnom sektoru. Mislim da je Lazar Krstić prvi ministar koji je popisao ljude koji rade u javnom sektoru, i to je tada bilo negde 820 hiljada i nešto ljudi. Znači, možete da zamislite državu koja nije imala nikakav uvid koliko nam ljudi radi u javnom sektoru, a plaćali smo plate ko zna zašto, za razne funkcije, za pitaj Boga za šta.Ono što imamo, i tu ste vi bili u pravu kada ste govorili dok ste još bili na mestu ministra, potpuno se tu slažem sa vama, imamo situaciju da npr. na određenim mestima, što bi se reklo ovim mastiljarskim takozvanim, imamo gomilu ljudi koji rade, za jednom stolicom njih pet sedi, a recimo u inspekcijama nemate dovoljan broj ljudi, nemate dovoljan broj ljudi operativno u policiji, u poreskoj upravi, pa i u službama. Znači, vi nemate očigledno dovoljan broj ljudi da sprovedete nešto što je veoma važno za državu. Nadam se da ćete bar kao premijer podstaći da se konačno tu napravi normalna sistematizacija i da imamo funkcionalnu

Meni nije jasno zbog čega još uvek preko svih ovih platformi, da plaćate preko e-bankinga, ne možete da platite novac koji ide u budžet, zavisi od banke do banke, ali i dalje imate problem. Recimo, te platforme ne prepoznaju žiro račun budžeta.

po zakonu više ne morate nigde da donosite krštenicu, ali i dalje mnogi u našoj upravi vam traže da donosite krštenicu, kao da čovek može dva puta da se rodi i onda svaki put donosite te besmislene papire od krštenice, te ne znam, do raznih uverenja. Molim vas da to sve digitalizujete i da se jednom prekine sa tom praksom da nam traže gomilu tih besmislenih dokumenata. Ako neko hoće da vidi da li sam državljanin ove zemlje, može lepo da ode preko interneta i da fino vidi da li sam državljanin ili nisam i da jednom konačno mnogi u upravi i uopšte u mnogim drugim organizacijama prekinu sa tom praksom da maltretiraju ljude sa gomilom tih potpuno suludih papira. Ima onaj čuveni skeč koji je „Indeksovo pozorište“ radilo kad kažu „FT1P“, uvek ti fali jedan papir, i kad dođete kod neke osobe na šalteru smuči vam se život zato što ste tamo došli.Tako da, potpuna podrška, kao što je potpuna podrška vezana i za obrazovanje i dobro je da to stavljate kao prioritet. Objektivno mi kasnimo, strahovito kasnimo u modernizaciji našeg obrazovnog sistema.Inače, moram da kažem, što se tiče Boljonjskog procesa, ja lično mislim da je to potpuno uništilo naše visoko obrazovanje i način kako je to uvedeno navrat na nos, i kako se danas na našim fakultetima to sprovodi je potpuna katastrofa. Čak sam negde više pristalica kada bi se vratio onaj stari sistem da imate, recimo, na posdiplomskim studijama normalno magistarske studije, pa kasnije da pišete doktorat, nego ovo što imate danas sa ovim masterima. Mislim da je to potpuno uneredilo naše visoko školstvo.Ako ništa, moram da kažem je makar dobro što su donete izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju pre nekoliko godina, da se konačno zna šta je ovde fakultet. Mi ovde stalno imamo imamo osporavanje različitih diploma, ne znam čega. Moram sada da kažem radi javnosti, svi ti fakultetu su dobili licence u nekom periodu 2009, 2010, 2011. godine, itd. Da budemo potpuno pošteni, zašto su oni formirani? Formirala ih je klika tadašnjeg režima da bi svoje partijske kadrove udomila zbog koeficijenta na određenim mestima u državnoj upravi. Zato su formirani. Mogao je sa ulice neko da dođe i fino kaže – ja imam fakultet i dobije licencu za fakultet, i to je tako funkcionisalo.Dobro je da je tu napravljen nekakav kriterijum i mislim da treba još više pooštriti kriterijume. Zaista imamo pojedine privatne fakultete koji su skandalozni. Da budemo krajnje iskreni, to ne može da se zove fakultetom, to nema nikakav nivo i nadam se da ćete tu pooštriti kriterijum.Potpuno vas podržavam za uvođenje dualnog obrazovanja. Ja ne mogu da slušam zaista te potpuno nenormalne kritike da dualno obrazovanje stvara mlade robove.

Sada da vidimo koliko obrazovnog sveta je kod nas pročitalo ruske klasike, npr, a tražimo od radnika. Vama treba neko ko će da bude osposobljen kada završi srednju školu da uđe u fabriku i da radi, ako se već odlučio za zanat. Mi zaista danas imamo problem, mi danas imamo svršene srednjoškolce u mašinskim školama, u elektrotehničkim školama ne znaju rešo da poprave. To je tragično.Mora više prakse da se uvede u tim školama gde imamo zanate i da se uvedu neki novi zanati koji doživljavaju svoj progres u svetu, a nažalost kod nas još uvek ne postoji školovanje za njih. Apelujem da tu zaista puno uradite, imaćete svesrdnu podršku svih nas ovde.Čujem stalno kritike da niste u ekspozeu stavili KiM, pa ne znam šta, ta politička pitanja. Izvinite, to je nešto što se podrazumeva. Nećemo valjda svaki put put da pišemo tomove kako ćemo imati politiku prema KiM. Ona je zacrtana, ona postoji. Naravno da ćete raditi u skladu sa onim što je državna politika ove zemlje, a to je pre svega u dogovoru sa predsednikom Republike i ovom Skupštinom. Na kraju krajeva, svakako u skladu sa onim što piše u našem Ustavu. Ko je lud da odvaja KiM od Srbije? Sada da pišete posebne tomove.Mislim da je ovo mnogo značajnije. Zemlja koja nema obrazovanu elitu je zemlja koja će doživeti potpuni fijasko, jer vi ako nemate obrazovanu elitu nećete imati jaku ekonomiju, nećete imati jaku privredu, nećete imati ništa, a samo zemlja koja ima jaku ekonomija, pa na kraju krajeva koja izgrađuje jaku vojsku može i na diplomatskom polju nešto da ostvari. Dajem vam punu podršku za ove prioritete koje ste dali, jer mislim da su ključni za naše društvo i puna podrška i svakako ćemo glasati za Vladu kada dođe vreme za glasanje. Hvala vam.

obratite pažnju, u skladu sa članom 107, na ono što je prethodni govornik govorio. On je naime rekao da ne može više da sluša „nenormalne kritike dualnog obrazovanja“. To da li se on sa nečim slaže ili ne, to je njegovo lično opredeljenje. On ima mišljenje o dualnom obrazovanju koje dele isključivo Vučić, on i ministar Šarčević. Svi drugi misle drugačije. On je sve ljude, uključujući mnoge narodne poslanike koji kritikuju koncept dualnog obrazovanja, nazvao nenormalnim, njihove kritike nazvao nenormalnim i mislim da to nije način na koji treba danas, niti bilo kada, da razgovaramo.Verujem niste čuli. Nije delovali kao da ste čuli tako nešto, pa vas molim da u skladu sa praksom koju ste juče uveli otklonite grešku koju ste napravili i da reagujete sada. Nije kasno. Opomenite narodnog poslanika da ne može da govori da su bilo kakvi stavovi nenormalni zato što niti ima pravo na to, niti treba tako da razgovaramo. **Maja Gojković**

Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, rekao bih nešto veoma kratko o sadašnjem predlogu mandatarke, a što se odnosi na period dok je mandatarka bila u Ministarstvu lokalne samouprave, dok je bila ministarka. Imao bih možda dva pitanja ili dve opservacije. Voleo bih da mi odgovorite.Bili ste zaduženi za birački spisak za prethodnih godinu dana. Još uvek birački spisak ima skoro milion glasača više nego što je punoletnih građana Srbije. Kako je to moguće? Ko su svi ti ljudi? Šta se uradili za prethodnih godinu dana da biste rešili to pitanje?Drugo, ništa manje važno, čuli smo pre neki dan iz jednog izveštaja da je dug lokalnih samouprava, opština, gradova, komunalnih preduzeća preko milijardu evra. Šta ste uradili za prethodnih godinu dana da bi vas preporučilo da sada budete premijerka da biste na lokalnom nivou rešili ovo pitanje? Znate li kako je taj dug nastao? Umesto da se ulagalo u infrastrukturu, u obdaništa, u kanalizaciju, sve je otišlo na stranačko zapošljavanje.Godinu dana ste ćutali o tome, kao ministarka. Niste ništa govorili o tome. Da li znate, recimo, da je Beograd jedini grad na Dunavu koji otpadne vode izbacuje direktno u Dunav, bez ikakvih prečišćivača? Tako je Beograd smanjio dug.Dakle, ćutali ste sve vreme o tome, vidim ćutite i dalje. Na koji način mislite da rešite problem stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru? Da li na isti način kao i u prethodnim godinu dana? Hvala lepo.

bivšeg predsednika Vlade Republike Srbije, i aktuelnog predsednika Republike Srbije, uvaženog gospodina Aleksandra Vučića, jer znamo, ili bi trebalo da znamo, da je ekspoze Aleksandra Vučića najtransparentniji, najprecizniji, najsvrsishodniji i najveći od svih 70 prethodnih ekspozea predsednika Vlada Srbije, počevši od prvog ekspozea predsednika Vlade moderne Srbije – Prote Matije Nenadovića 1805. godine do danas.Ujedno, dajem na znanje vama, koji niste upoznati, vama koji ste zaboravili, vama gospodo narodni poslanici, koji niste hteli ili niste želeli da čujete, jedan deo vas i danas dobija ospice kada čuje

međunarodnih naučnih časopisa. Time je, gospodine profesore, po prvi put u novijoj istoriji Srbije, ekspoze jednog predsednika Vlade, citiram, u tako prestižnom međunarodnom časopisu.(Miroslav

na ivici bankrotstva, a to znači Srbiju koja je bila ponižena. Moraćete ovo, gospodo iz opozicije, da slušate.Srbiju i narod koji su bili demonizovani,

Srbiju uništenih državnih institucija i Srbiju bez prijatelja u međunarodnom ugleda u svetu.Drugim rečima, zatekao je Srbiju usamljenu kao otočić na pučini mora. Nikoga u svetu nismo imali na svojoj strani. Jedini na našoj strani, bio je svemogući Bog koji nam je podario vas, poštovani građani Srbije, koji ste svojim glasovima na demokratskim izborima iznedrili Aleksandra Vučića i doveli ga na čelo Vlade Republike Srbije, da zajedno sa vama, poštovani građani, Vladom Republike Srbije, većinom narodnih poslanika u ovom časnom Domu, predsednikom Nikolićem spasava što se spasiti može od uništene Srbije od strane stranke bivšeg režima.Kako vidite, uništili su sve, našu prošlost, našu sadašnjost, budućnost dece naše, a da su ostali još godinu dana na vlasti uništili bi i naše korene. Gospodin Vučić je uspeo, preokrenuo je propadanje Srbije na pravu stranu, zaustavio propadanje Srbije jureći ka postavljenom cilju, modernizaciji Republike Srbije. Stići ćemo vrlo brzo do tog cilja.NJegova vizija, znanje, neizmerna energija, iskrena komunikacija sa građanima Republike Srbije, sabornost i nesaglediva ljubav prema svojoj otadžbini, mogla je izvući Srbiju iz dubokog blata, u koje su je bacili lopovi, kriminalci, lezijedovići, džabalebaroši, stranke bivšeg režima. Već dolaskom na čelo Vlade Republike Srbije 2014. godine, gospodin Vučić je planirao, citiram merama fiskalne konsolidacije deficit budžeta će u 2017. godini spustiti se na granici održivog tri do četiri

devet.Vlada gospodina Vučića je to ostvarila, više od 100% i gle čuda, ne kako je planirano da će se ostvariti u 2017. godini, nego godinu dana ranije, u 2016. godini, kada je deficit budžeta iznosio 1,3%

Potvrdite ovo ili demantujte.Poštovani građani Republike Srbije, tako to radi gospodin Vučić, tako to radi SNS, tako to radi Vlada Republike Srbije, po sistemu retko viđenog u našoj političkoj kulturi, o tome posebno nešto, a taj sistem glasi – napisano, rečeno, ostvareno. Ponekad i pre vremena, kako vidite. Na osnovu tog boljitka, najvažniji dokument u 2017. godini budžet Republike Srbije, ostvaruje se na daljem održavanju i unapređivanju makroekonomske stabilnosti zemlje.U okviru tog segmenta, Srbija je ostvarila povoljan privredni ambijent tako da je na svetskoj doing business listi već u 2015. godini skočila, kako mandatarka reče, sa 91 sa 91 na 59 mesto, dakle za 32 pozicije , što predstavlja najveći skok jedne zemlje u poslednjih devet godina, uopšte u svetu.

daljem spuštanju nivou deficita, gospodin Vučić, je prilikom preuzimanja Vlade Republike Srbije, gospodnje 2014. godine zatekao deficit budžeta na 6,6% BDP, a u 2015. godini

niže. Da li je tako, gospodo iz opozicionih klupa, ili ne? Voleo bih da me demantujete danas u ovom visokom Domu.Ono što građani Republike Srbije treba da znaju, a to je, da je rast BDP u 2016. godini rezultat investicija, proizvodnje i izvoza, a u 2017. godini, pored toga biće i od potrošnje, a ne od prodaje naših fabrika, kako je to radila stranka bivšeg režima i dovela zemlju do provalije. Pored toga, što i dalje živimo u ekonomski teškim vremenima, a ova 2017. godina pokazuje da Republika Srbija ima šansu da se vrati na stopu privrednog rasta i boljeg života, i pored krize koja drma Evropsku uniju i veoma složenih međunarodnih odnosa. Nema niti jedne oblasti u kojoj Vlada Aleksandra Vučića nije postigla zavidne rezultate.Radi primera uzeću MUP. Dolaskom dr Nebojše Stefanovića na mesto ministra unutrašnjih poslova, konačno je MUP počeo da radi posao zbog kojeg je osnovan i postigao je odlične rezultate. Tako je stopa opšteg kriminaliteta smanjena za 8 celih 6%, što iznosi 16.700 i manje krivičnih dela. Da li je tako gospodo iz opozicionih klupa ili ne? Ubistva su smanjena na 23,5%. Imamo za četvrtinu manje ubistava nego za vreme stranke bivšeg režima. Da li je tako gospodo ili ne? Uhapšeno je 230 pripadnika iz 30 iz 30 kriminalnih grupa jer je zaplenjeno 4,9 tona droga. Otvoreno je devet novih policijskih stanica, malo li je gospodo narodni poslanici? Smanjen je broj izvršenih ubistava za 15% u odnosu na period vaše vladavine, gospodo meni preko puta 2008-2012. godine kada ste vi vladali. Broj izvršenih krivičnih silovanja je u padu za 27%.

ili ne? Na kraju, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda za 17.000 u odnosu na period vaše vladavine 2008 - 2012. li je tako gospodo iz bivšeg režima?Na području zdravstva od kada je dr Lončar postao ministar, postignuti su veoma veliki rezultati, iako je za vreme stranke bivšeg režima bilo najgore u Evropi po oceni Evropske komisije. Zadnje dve godine, od kada je gospodin Lončar, ministar zdravlja, napredovali smo za 12 mesta i nalazimo se na 24. mestu. Nalazimo se čak ispred osam zemalja EU, da li je tako gospodo iz bivšeg režima ili ne?

rehabilitovano i izgrađeno 311 mostova, završeno i započeto radova na obnovi 360 škola, bolnica, domova zdravlja u 130 gradova širom Srbije. Da li je tako gospodo iz bivšeg režima?Poštovani narodni poslanici, mi poslanici i politički prvaci stranaka moramo posedovati minimum političke kulture. U tom smislu nema opravdanja ne dolaženja na konsultacije predstavnika nekih opozicionih stranaka kod predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. To je bio jako nepristojan čin i politički jako neodgovoran. Isti ti stranački prvaci, nikada ne izostaju kada treba da se konsultuju sa bilo kojim američkim ili zapadnim zvaničnikom, koji dolaze u Beograd. Ne dolaskom na konsultacije kod predsednika države Vučića, prvaci opozicionih stranaka su se obrukali. To je dokaz da se ne bave politikom nego ogovaranjem vlasti i Aleksandra Vučića, što ne dolikuje prvacima političkih stranaka, a vođenje politike prepustili su soroševim organizacijama.I na kraju, poštovani građani Republike Srbije, ovih dana svedoci smo skandaloznih, svakodnevnih, različitih, zlonamernih, brutalnih, necivilizacijskih medijskih napada na predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića. Te gadosti moraju odmah da prestanu. Ti napadi su sprega mafijaško-tajkunsko kriminalnih i politikantskih grupa, kako domaće tako i inostrane provenijencije. Ti medijski napadi su veoma opasni, čak i po ličnu bezbednost našeg predsednika Vučića.Da se razumemo, Srbija je demokratska zemlja. U njoj je kritika vlasti poželjna, ali između kritike i medijskih napada postoji ogromna nepremostiva razlika. Medijska kritika zasniva se na istinitosti iznetih činjenica. Baš zato je društveno poželjna i lekovita, ali određene ličnosti, bilo da su vlasnici ili zaposleni u određenim tabloidima, potpomognuti sa određenim dežurnim političko-stručnim, a čak i naučnim šarlatanima, lažima o Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i njegovim roditeljima truju našu javnost do krajnjih granica.Verujem da nema niti jednog narodnog poslanika u ovom visokom Domu Narodne skupštine koji neće osuditi i nasilje nad novinarima, bez obzira na ovo. podvlačim gospodo koji ste juče kritikovali, pod uslovom da se novinari ponašaju u skladu sa propisima, dobrim običajima i standardnom praksom, što počesto ne rade, moraćete priznati.Na kraju, ova Vlada Ane Brnabić, će sigurno nastaviti punom brzinom dalje i napraviti iskorak ka konačnom cilju modernizacije Srbije. To garantuju ovi uvaženi, vredni kandidati za narodne ministre, to garantuje ova poslanička većina, to garantuje većina građana Republike Srbije, a vi koji ste se podsmejavali danas, voleo bih da mi demantujete ove podatke, a o vašem podsmehu reći će građani i sledeći put. Hvala lepo.

Žao mi je što smo prekinuli ovo poetsko nadahnuće, ali gospođo predsednice, vi ste prekršili član 106. gde govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj danas raspravljamo.Znam,

Mi smo čuli iz prethodnog govora da je to Aleksandar Vučić, pa ako možete da nam razjasnite ko je mandatar. Pozdravljamo ovo poetsko nadahnuće. Nadam se da ste juče pratili, mandatarka je Ana Brnabić, ali ne bih o tome. Nisam zaista povredila Poslovnik, jer Nisam zaista povredila Poslovnik, jer je Marko Atlagić govorio o rezultatima Vlade Aleksandra Vučića i personalno ko je šta od kandidata za ministre uradio u prošlom mandatu Vlade.

gospođo Brnabić, da se poslužim vašim rečnikom. Super je što pričamo o digitalizaciji, ali hajde malo da pričamo i o politici. Vi očigledno o tome ili ne želite ili niste spremni da pričate.Prvo pitanje, čini mi se najvažnije na koje treba da date odgovor – da li i vi kao narodni poslanici koji vas danas ovde podržavaju, smatrate da batinaške odrede koji su tukli novinare na prvoj inauguraciji Aleksandra Vučića treba nagraditi?Da li znate da čovek koji vas je predložio ima razumevanja za to što je neko pretukao novinare, jer su bože moj, došli da provociraju pristalice SNS? Vi možda mislite Vi možda mislite da niste političarka, ali kako da vam kažem, jeste. Dolazite iz politike, bićete predsednica Vlade, vrlo ste aktivni u politici i to u politici koja čini mi se, proizvodi samo pogubne rezultate i zato vaš ekspoze treba da stavimo u kontekst u kome ste i vi radili u prethodnih 10 meseci, ali i oni koji vas podržavaju u prethodnih godina.Tako da, kada govorite o privlačenju stručnjaka treba da nam odgovorite kako mi to mislimo da privlačimo stručnjake, ako Vlada u kojoj sedite jedine investicije koje ima su investicije koje kupuje desetinama hiljada evra po radnom mestu, a ljudi koji u tim fabrikama rade stoje 10 sati za trakom. Plaćeni su dolar na sat, a veoma često u uslovima za posao jedini uslov koji treba da ispune je da mogu da stoje 10 sati.Kada sati.Kada pričate o obrazovanju za 21. vek, recite mi šta mislite o tome što je čovek koga predlažete i vi za ministra obrazovanja predložio zakone koji su toliko retrogradni, da je Nacionalni prosvetni savet preporučio da se hitno prekine rad na njima i da se raspusti radna grupa koja ih je pravila, da svi stručnjaci za obrazovanje u ovoj zemlji tvrde da nas ti zakoni vraćaju na početak 20. veka, kada je u pitanju obrazovanje, i koji negiraju sve što se inovativno u obrazovanju desilo u prethodnih 50 godina, gospođo Brnabić?Kada pričate o društvu koje ćemo bazirati na znanju, recite mi kako je moguće da je vaša Vlada pre 10-ak dana zaključkom proglasila da su sve diplome univerziteta koji 10 godina ne može da se akredituje validne? Radi se o univerzitetu našeg kolege, bivšeg muftije, Muamera Zukorlića. NJegov univerzitet je objavio da je Vlada Republike Srbije donela zaključak da se sve diplome sa njegovog univerziteta smatraju validnim, a radi se o univerzitetu koji 10 godina za akreditaciju odbijaju sve institucije nadležne za akreditaciju u ovoj zemlji, bilo da su prvostepene, bilo da su drugostepene.Kada pričate o tome kako cveta IT sektor, gospođo Brnabić, odgovorite nam kako je moguće da vaši kadrovi, recimo, na Univerzitetu u Novom Sadu, manipulišu brojem studenata koje upisuju na određene studijske grupe, ne bi li svojim poslovnim partnerima omogućili privatni biznis koji cveta, i onemogućili da, recimo, u Novi Sad, u IT industriju u Novom Sadu dođe neka nova konkurentska firma koja će napraviti konkurenciju poslovnim partnerima čelnih ljudi iz vaše stranke u Novom Sadu?Kada pričate o racionalizaciji uprave, vi prvi govorite, gospođo Brnabić, o otpuštanjima u prosveti i zdravstvu, a mi u Novom Sadu zapošljavamo ljude kao čuvare kontejnera. To se dešava u javnoj upravi koju vi navodno racionalizujete.Kako je neko rekao na jednoj od društvenih mreža, meni, recimo, nije problem što ministar Vulin nije išao u vojsku a biće ministar odbrane. Meni je malo veći problem što razni doktori nauka oko vas nisu išli na fakultet. To, recimo, meni smeta. Vidim da vama ne smeta, gospođo Brnabić. E pa, stvari stoje tako da ili to treba da počne da vam smeta, ili nam recite, ili se izjasnite o tome da li ljude koji tuku novinare treba nagraditi? Neka počne da vam smeta sve ovo o čemu sam govorila ili nemate prava da nam pričate o modernoj, demokratskoj i uređenoj Srbiji. Zahvaljujem.

i neverovatnog podatka da neko veruje da u biračkom spisku kod nas ima jedan milion glasača više nego punoletnih građana Srbije. To je stvarno imate punoletne građane Srbije koji žive u Srbiji, prema cenzusu, imate određen broj, onda imate verovatno neke ljude koji žive u inostranstvu, jel tako, neku dijasporu? Vidite, ti ljudi nisu učestvovali u cenzusu cenzusu ali imaju pravo glasa, osim ako ne kažete da bi trebali da im ukinemo to pravo glasa? Milion glasača više nego punoletnih građana Srbije su ljudi koji nisu učestvovali u cenzusu, a znate, između ostalog, da su u opštinama Preševo i Bujanovac ljudi bojkotovali cenzus, na primer, ali imaju pravo glasa, tako da su to ti, recimo, neki od nepostojećih. ljudi koji žive u inostranstvu, ljudi koji žive u Australiji, u Kanadi, ogromna dijaspora u Americi. Ti ljudi nisu učestvovali u cenzusu, ali su u biračkom spisku i imaju pravo glasa. To je tih milion glasača. Dosta je jednostavno to objašnjenje i samim tim je neverovatno da ne znate to, nego samo tvrdite da bi dezavuisali građane.Što se tiče duga lokalnih samouprava, opet kažem – imamo tu mnogo boljih eksperata oko toga kako se prave dugovi lokalnih samouprava, imamo nešto manje eksperata oko toga kako se ti dugovi rešavaju, ali se radi na tome i ja sam rekla nekoliko puta i juče kako se na tome radi. Dakle, radi se na tome racionalizacijom u lokalnim samoupravama, radi se striktnom kontrolom sada, preko rinosistema Ministarstva finansija, radi se, isto tako, što pokušavamo i da rešimo apoteke i dovođenjem novih radnih mesta i investicija, a i samom kontrolom sopstvenih prihoda lokalnih samouprava.Tako smo došli, tek sada, do popisivanja nelegalnih objekata, kojih ima preko dva miliona. Složićete se da kada se oni popišu, legalizuju, onda 100% poreza na imovinu tih prihoda ide u budžet lokalnih samouprava. Kada se 146 hiljada hektara zemlje izvuče iz sive zone, prvi put u 2016. godini, onda 40% prihoda od zakupa tog zemljišta ide u budžet lokalnih samouprava. E, tako pokušavamo da rešavamo dugove lokalnih samouprava.Što se tiče stranačkog zapošljavanja, ja sam rekla, u racionalizaciji

zapošljavanje u onim lokalnim samoupravama koje su dosta ispod minimuma. Dakle, ne možemo da pričamo o stranačkom zapošljavanju. Možemo eventualno da pričamo o stranačkom otpuštanju, zato što racionalizujemo celu javnu upravu, pa se ljudi ne zapošljavaju, nego se otpuštaju.Isto tako mi je neverovatno i ne znam kako to da protumačim da vi Srpsku naprednu stranku, evo, već dan i po, da ne pominjem ovo ranije, prozivate zašto su dali mesto, najveće mesto, predsednika Vlade, zašto su kandidata stavili za mesto predsednika Vlade koji je nestranački, ali istovremeno kažete – ne, ne, i predsednik Vlade mora da bude stranački, a pričamo o stranačkom zapošljavanju. LJudi su dali nestranačkoj ličnosti autoritet da bude predsednik Vlade. I za to, ali i za to je Srpska napredna stranka kritikovana.Što se tiče otpadnih voda, jeste, katastrofa je da ih nema u Beogradu, to prečišćavanje otpadnih voda i to je stvarno strašno. Evo, u Inđiji i Subotici su upravo završeni prečišćivači otpadnih voda i radi se, ili su u fazi pregovora, za Rašku, Brus, Blace, Kruševac, Vranje, Loznicu, Kraljevo, Niš i Beograd. Moglo je brže, verovatno, ali, eto, hajde, polako radimo na tome.Što se tiče plata i toga da naši građani rade da naši građani rade za jedan dolar, mislim da je važno pomenuti da je u mandatu premijera Vučića dva puta Vlada povećavala sa Nacionalnim prosvetnim savetom minimalnu cenu rada, 1. januara 2015. za 5,22%, sa 115 dinara na 121 dinar po satu i 1. januara 2017. godine za 7,44% na 130 dinara po satu.

se tiče subvencija i dovođenja novih investitora, nekoliko podataka za koje mislim da su relevantni za građane Srbije, a to je da je u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na prvi kvartal 2014. godine izvoz iz Srbije veći za 37,4%, a da su investicije povećane za 10%, da je izvoz u martu 2017. godine dostigao 1,5 milijardi evra, što je mesečni obim veći nego ikada, tako da se subvencije, čini mi se, isplaćuju. Politika davanja subvencija Vlade Republike Srbije je dobro promišljena i pametna, mislim da ćemo svakako nastaviti sa njom. One nisu veće nego u zemljama regiona, po analizama Svetske banke. Analize Svetske banke su pokazale da se subvencije investitorima koje se daju iz budžeta Srbije u budžet vrate za 14 meseci. To je Svetska banka napisala. Posle tih 14 meseci, to je neto prihod za budžet Srbije, dakle, za sve građane Srbije. Na odobrenih 125,4 miliona evra, za pet godina te kompanije će državi uplatiti 512,8 miliona evra, što je na jedan uložen evro četiri vraćena. analiza Svetske banke, opet potpuno objektivno.Što se tiče subvencija, takođe da građani razumeju jasno i glasno, subvencije za nova radna mesta se daju i za domaće investitore. Među projektima u ovom trenutku imamo pet domaćih investitora – imamo sedam iz Nemačke, imamo troje iz Italije, troje iz Amerike, troje iz Holandije, dva iz Turske, dva iz Kanade itd. Dakle, pet domaćih investitora i to se na jedan uložen evro vraća četiri puta u budžet i striktno se prati. Da li može bolje? Sigurno, samo malo još vremena pa će biti još bolje.Što se tiče racionalizacije, racionalizacija se nikada, nikada, od decembra 2013. godine, kada je krenula reforma javne uprave, nije sprovodila u zdravstvu na medicinskom osoblju. Sprovodila se na nemedicinskom osoblju gde smo imali višak. višak. Štaviše, dozvoljeno je četiri i po hiljade novih zapošljavanja samo medicinskog osoblja u zdravstvu Republike Srbije.Što se tiče batinaških odreda, istraga je pokrenuta, policija i tužilaštvo rade na tome. i niko nije i niko nije poginuo, što je bio slučaj u prošlosti.Što se tiče Nacionalnog prosvetnog saveta, vi se pozivate na telo kao referentno koje je bilo svih ovih godina u stvari protiv uvođenja obaveznog IT-a u osnovne škole, i vi to znate. Tako da, nemojte da se pozivamo na telo koje je protiv obaveznog uvođenja IT-a u škole. Zato je toliki uspeh što su oni sada konačno to dozvolili i što od septembra imamo IT od petog razreda osnovnih škola.Nadam se da sam vam makar na deo relevantno odgovorila. Hvala vam.

u ovoj raspravi o Predlogu odluke o izboru Vlade Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.Današnji ekspoze koji smo čuli i predlog sastava buduće Vlade Srbije posledica je ostavke sadašnjeg predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što je pobedio na izborima. Pobedio je na izborima za predsednika Republike Srbije 2. aprila i pobedio ubedljivo, dobio preko dva miliona glasova građana Srbije, odneo više nego ubedljivu pobedu, pobedu o kojoj neki poslanici i neke političke stranke mogu samo da sanjaju.Meni je drago, gospodine predsedavajući, što u današnjoj raspravi, složićete se, nismo čuli nijedan jedini suštinski argument, nijednu jedinu suštinsku zamerku, niti primedbu ni na ekspoze koji smo čuli, ni na dosadašnji rad Vlade Republike Srbije, ni na biografiju mandatarke, ni na biografije kandidata za članove Vlade, dakle, ništa od toga nismo čuli. Niko od njih nije ni pokušao da ospori ni stručnost, ni kompetentnost, ni posvećenost, ni preduzimljivost mandatarke, ali i ostalih, kažem, kandidata za ministre. To je ono što je dobro.Ono što nije dobro, nije dobro to što smo po ko zna koji put ovde ponovo slušali samo besmislene optužbe, otrcane fraze, izlizane fraze, dakle, besmislice i laži i izmišljotine. Evo, i malopre smo čuli, po ko zna koji put, laž i oko nekakvog premlaćivanja novinara itd. Molim vas da prestanete više da izmišljate. Dakle, nemojte da izmišljate. Niko nije premlaćen, premlaćen, apsolutno niko. Svi su pozvani na razgovor, svi su dali izjave, istraga je sprovedena i došli smo do toga da jedna osoba ima lake telesne povrede. Nemojte da izmišljate više.U svakom slučaju, istraga će pokazati šta se desilo i sve će se utvrditi. Ali, u svakom slučaju, to je mnogo manje nego kad ste vi ubijali ljudi. Ubili ste Ranka Panića na

sproveli najgoru moguću pljačkašku privatizaciju, rasprodali sve što su stigli da rasprodaju i gomile radnika ostavili bez posla. Stotine hiljada radnika je ostalo bez posla u vaše vreme. Zatvorili firme, preduzeća, fabrike, oterali ljude na ulicu, razorili vojsku i čitav odbrambeni sistem naše zemlje, degradirali policiju, sproveli najgoru moguću, kako oni to kažu, reformu sudstva, praktično stvorili partijsko sudstvo u njihovo vreme. Deklarativno se zalagali za EU, za evropske integracije, ali samo deklarativno, jer u praksi ništa živo nisu činili da dostignemo bilo koje evropske standarde po bilo kom segmentu. Od Srbije su napravili duboko korumpirano i kriminalizovano društvo, duboko podeljeno društvo.Dakle, u svim segmentima su napravili haos i ostavili nama u nasleđe da od Srbije napravimo pristojnu, modernu i uređenu zemlju i na dobrom putu smo u tome zahvaljujući prvenstveno Aleksandru Vučiću. Nisu se setili ni u jednoj rečenici da pomenu da je, recimo, u 2016. godini samo po osnovu PDV-a i akciza naplaćeno blizu sto milijardi dinara više nego ranije, u poređenju sa, recimo, to je u procentima 5,7% povećanja. Inflacija je stabilna i niska već treću godinu za redom, zapravo više od tri godine za redom. Poređenja radi, u 2013. godini inflacija je bila 7,8%, a u 2016. iznosila je 1,2%. Dakle, to su činjenice. To može da vas boli, ali to su činjenice. Javni dug smanjen je za 3,3% BDP-a, i to kao posledica uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, ali i ubrzanog privrednog rasta. Ostvaren je, kako smo čuli i juče i danas u raspravi, značajan napredak na svetskoj Duing biznis listi. listi. Značajno je poboljšan kreditni rejting Srbije. Dakle, to je ono što vi ne možete da osporite i to je nešto što ne pokušavate da spomenete u raspravi, već samo, ponavljam, gomila izlizanih fraza, gomila optužbi neosnovanih, laži i izmišljotina. Konačno, niko od njih nije ni pokušao da ospori ono što je činjenica, a to je da danas prvi put imamo besprekorno čiste javne finansije i da su javne finansije Republike Srbije danas na najčistijem, da kažem, nivou u istoriji, kao i to da je fiskalni deficit smanjen sa 5,3% BDP-a.Da ne bih dužio, obećao sam da ću biti kratak, zbog vremena koje je preostalo poslaničkoj grupi, želim da izrazim nadu i uveren sam da će ova Vlada biti Vlada kontinuiteta u tom smislu. Zato želim da pozovem poslanike da podržimo Predlog odluke Vlade. Zahvaljujem.

govornik poslanike DS-a naziva ubicama, a to je čuo od premijerke koja je isto to izgovorila – da niko nije ubijen? Koga smo mi to ubili? mi to ubili? Član mogu da kažem i na kraju, to ne piše u Poslovniku, bili ste dužni da oduzmete reč gospodinu Markoviću, da mu izreknete opomenu. Reklamiram član i 107. i član 108. jer je direktno poslanike DS-a nazvao ubicama. Vama to ne smeta, vi se na to smejete.

Gospodine Milojičiću, ja bih voleo da ja vama mogu da verujem, a vi ste i sada u ovom trenutku izgovorili jednu neistinu.

Nemojte da mi govorite šta sam ja radio u vezi toga, nisam čuo ni u jednom trenutku da je gospodin Marković rekao da je neko iz DS-a nekog ubio.

Ja se sa vama ne šalim.

i znamo da je Narodna skupština jedno živo telo i da se vodi živa debata. Teško je uvek sve govore, povrede Poslovnika staviti u formu dnevnog reda ili povredu Poslovnika. Mi iz opozicije smo često tolerantni na takve ispade. Ali, hajde sada između mene i vas, jel mislite da nije trebalo da reagujete na govor gospodina Markovića? **Veroljub Arsić** Isto onoliko koliko sam trebao da reagujem na govor koleginice Jerkov, koja je rekla da smo premlaćivali novinare. Rekla je da su neki batinaši što je dokumentovano fotografijama, ali nije sad to povreda Poslovnika, gospodine Arsiću. Svako onaj ko baci jednu ovakvu priglupu političku udicu neće naići na našu reakciju. Ostavićemo da se sam valja u tom političkom blatu. Nećemo da reagujemo na tako nešto. Na tako nešto morate vi da reagujete. Mora da reaguje i mandatarka i sada mi je jasno zašto ona u ekspozeu nema ni reči o ljudskim pravima, o pravima manjina, o političkim manjinama.

Postoje poslanici koji podržavaju Vladu i koji ne podržavaju. Inače, bilo je slučajeva da su najveći poslanički klubovi bili opozicija. Ništa strašno.Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović. Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, gospođice Brnabić, za razliku od drugih ja neću govoriti o ministrima jer prosto, novih lica u ovoj Vladi nema, a građani Srbije dobro znaju i ko su i kakvi su i zašta sve nisu sposobni.Previše je kratko vreme da bi se detaljno govorilo o ekspozeu, mada ovo trebamo i prihvatiti kao činjenicu da je ovo jedan spisak želja i obećanja, pa pravo vreme za to tek će doći kada ćemo razmatrati o tome šta je urađeno. Spisak želja je tu, ali šta je osnovno pitanje. Osnovno pitanje – šta ćete biti u stanju da uradite i da li će vam dozvoliti da nešto uradite i koliko da uradite?Hteli vi to da prihvatite ili ne gospođice Brnabić, vi ćete verovatno postati predsednik Vlade sa najmanjom političkom težinom u istoriji. Da li ćete je steći tokom vremena, to ćemo videti. To je negde na vama. Ali, dok razmišljate o tome i prolazi vam pretpostavljam svašta kroz glavu, stalno mi na pamet pada antologijska scena iz „Maratonaca“ i čitanje testamenta, a to je - žao mi je što ste moji, a ne deca mog nekog neprijatelja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.Nadam se upravo zbog ovoga, govorim da vaši neprijatelji nisu sa ove strane sale, što bi u normalnom demokratskom društvu trebalo da bude. Mi smo tu da vas kritikujemo, da govorimo šta nije dobro i ukažemo na neke stvari, ali vas gospođo Brnabić danas ruše i ovih dana ruše, oni koji će najverovatnije podići ruku za vaš izbor.Ja ću početi od predloga vašeg za mandatara, veliki vođa kada je obavio konsultacije i bili predstavnici Srpske napredne stranke, legitimno je bilo da mandat daju, kao što su i tražili, Srpskoj naprednoj stranci.

i onda se desila situacija da smo pratili u medijima da Aleksandar Vučić tobože nakon što vam je ukazao poverenje i shvatio da nema većinu u parlamentu, morao da trči u stranku i da moli poslanike da glasaju za vas. Gde to u demokratskom svetu postoji, evo vi kažite, prihvatićemo odmah.S druge strane, te konsultacije, pošto neki dobacuju, su bile formalne, na tim konsultacijama je upravo gospoda koja ovde sede, tražila da dobiju mandatara iz svojih redova i ne može se prosto poverovati da je predsednik države proizvoljno rešio da daje nekome pravo da bude …Ono …Ono što isto nije dobro i dokaz da nije dobronamerno, da niste predloženi, predstavnici vladajuće koalicije su tada u medijski fokus stavili vaše seksualno opredeljenje, govorili o poreklu i slično. Čak je Vulin otišao korak dalje, otvoreno rekao i rekao da ima boljih kandidata, ali glasaćemo za nju jer je tako Vučić rekao.Da su iskreno hteli da vas hvale, valjda bi govorili upravo o vašim sposobnostima i o onome što ste radili u prethodnih deset meseci kao ministar. Mi takav slučaj ovde nemamo.Takođe, citiram predstavnike vladajućeg režima, kaže – oni će vas podržavati sve dok ste, ja ću ubaciti reč, vođenom putu, oni su rekli Vučićevom putu, pa, će valjda od slučaja do slučaja pratiti da možda ne skrenete sa puta vođe, odnosno sa Jožinog puta.Vama juče pred kamerama ovde, predstavnik vladajuće većine rekao, citiram – za vas neću glasati iz dobro poznatih razloga. Koji su to razlozi? Pretpostavljam da to nije zbog vaše frizure, valjda je tako. Ali, šta se tu postavilo kao glavno pitanje, kaže – vi nemate porodicu i njemu se ne sviđa vaše seksualno opredeljenje. To je razlog zbog čega predstavnik vladajuće većine neće glasati. Da je to neko rekao iz opozicije bio bi momentalni žigosan. To ćemo se složiti, imali smo tu situaciju.Ali, on kaže, isti taj poslanik vladajuće većine, da podržava Vučića i ostaje deo vladajuće koalicije iako neće glasati za Vladu i za mandatara. Sad se postavlja pitanje, gde to ima? Kako je moguće da neko ko ne podržava Vladu i mandatara, može ostati deo vlasti. Ako je njega sramota da glasa za vas, kako faktički se izvlači iz konteksta njegovih reči, da li ona vas će onda biti sramota da on ostane u vladajućoj koaliciji i da sutra dođe i traži mesta što po ministarstvima, što po nekim javnim preduzećima i druge strane, imali smo da, da se naprednjaci hvale što je ovakav sastav Vlade, odnosno da nemaju ideologiju i da prosto imamo i one koji su za integraciju sa Rusijom do onih koji su za NATO pakt. Šta je to, ako ih, gospođice Brnabić ne vezuje ideologijom? Šta ih vezuje? Pa, vezuje ih interes. Ja verujem da vi niste u mogućnosti da im ispunite taj interes i verujem da vi to nećete, ali sigurno hoće Aleksandar Vučić, jer su oni svi glasali i glasaće zato što je rekao Aleksandar Vučić da se glasa za vas.Moje je mišljenje da će veliki vođa učiniti sve da u javnosti, a i za vas, da predstavi da ste vi autonomni, čak će iskoristiti i svoju medijsku mogućnost, hvala Bogu ima je na raspolaganju. Funkcija predsednika Vlade je najmoćnija u državi, ali kada imate jaku stranku iza sebe. Uzmite primer Tomislava Nikolića. On je poslušao tada svog učenika, odnosno svog sina, političkog sina Aleksandra Vučića, podneo ostavku na mesto predsednika stranke kako bi bio predsednik svih građana.Pa, zašto to sada ako je to tako lepo i dobro, zašto to isto ne uradi predsednik SNS, odnosno predsednik države i podnese ostavku. Ne, on to neće uraditi zato što mora da sačuva svoju političku moć, a videli ste kako je Tomislava Nikolić završio. Onog momenta kada mu više nije trebao, on ga je penzionisao i to će uraditi isto i sa vama. On je jednostavno, šta je bio cilj, to je moje mišljenje, on je želeo da otopi oštricu kritika prema sebi i da u jednom trenutku usmeri prema vama.Zašto? Zato što je u prethodnih par godina sve vreme isticao, ja ovo, ja ono, ja neću dozvoliti iako je MMF rekao treba treba povećanje plata i penzija, ja ne dam. Ja neću da dozvolim smanjenje penzija. Ja odlučujem. Ja sam rekao. Tišina tamo i sve ostalo šta je radio.Neko kada sve to izgovori onda na sebe prihvata krivicu i odgovornost. Potreban je neko ko će tada tu krivicu i odgovornost preuzeti na sebe i moja pretpostavka je da je tu ulogu zbog toga poverio vama.Meni je žao što vi sada morate da preuzmete, i morate, baražnu paljbu opozicije i odgovornost, ali u takvoj ste situaciji. Zato će on vašim budućim sukobima sa članovima Vlade javno biti na vašoj strani i to nije sporno. Čak ne bi me čudilo i da razguli nekog ministra koji vam se suprotstavlja, ali će vaša pozicija na mestu predsednika Vlade biti samo do onog momenta dok on bude smatrao da ste mu za to potrebni.S druge starane, kada ste govorili juče o KiM, izneli ste isto što je u ekspozeu prethodnog mandatara, a to je da od 2015. godine zajednica srpskih opština treba da se reši i uspostavi. Ako imamo toliko tih silnih prijatelja na zapadu zašto neko nije pritisnuo šiptarske vlasti i rešio to pitanje ako je potpisano u Briselu?S druge strane, ono što mi kao srpski radikali nikada nećemo dozvoliti to je da kada otimate iz budžeta, lokalnih budžeta, gradu, otimate finansijska sredstva građanima da vama aplaudiramo. Ako ste im već oduzimali zato što su bili nesposobni da određeni gradonačelnici, a to su tada bili gradonačelnici Beograda, Niša i čini mi se Novog Sada, ako nisu sposobni bili da u određene infrastrukture ulože, onda su morali zbog svoje nesposobnosti da podnesu ostavke i nadamo se da se to više neće na taj način dešavati, već da će stavljati sposobne, poštene i časne ljude koji će znati da prava sredstva ulažu na prvi način, tamo gde su građanima najpotrebnija. Hvala vam. **Maja se tiče političke moći koju predsednik Republike ima, meni je svih ovih godina delovalo, izgledalo da on svu svoju političku moć uči iz rezultata rada Vlade koji su neupitni. rezultat rada Vlade.Ovo sve o čemu mi pričamo ova poslednja dva dana, to građani prepoznaju, građani onda glasaju. Što više građana glasa on ima veću političku moć. Dakle, ima svakako ogromno političku moć koju vuče iz rezultata, a ne iz autoritativne bilo kakve diktatorske moći, neupitnih rezultata.Što se tiče kako neko ovde glasa ili ne glasa, svako ima pravo da glasa kako god želi. Ja sam ovde da predstavim svoj program Vlade, da predstavim svoj tim i da pustim narodnim poslanicima da glasaju ili ne glasaju. Ne mogu da ulazim u to da li će neko da glasa za mene i za moj tim ili neće da glasa, ili će glasati danas, a neće sutra, ili danas neće, a onda sutra hoće da glasa. Pa, vi ste, ljudi, narodni poslanici. Vi svi predstavljate ovde stotine hiljada građana, svako od vas. Vi sami odlučujete da li ćete da glasate ovako, a sutra glasate onako.Ono što se ja najiskrenije nadam i zašto se borim ovde i juče i danas, i trudim se da odgovorim na sva pitanja, i zašto imam sve podatke i informacije je zato što se ja nadam da će veći broj narodnih poslanika da prizna rezultat, da ih vidi, da ih prihvati i da će ova Vlada samo imati samo imati sve veći i veći broj glasova u ovoj Narodnoj skupštini, da će i drugi ljudi da se priključuju u stvari većini u Skupštini kada razumeju i prihvate rezultate Vlade i hoće da podržavaju da bi ona išla i brže i bolje, tako da je odgovor za to.Ostala sam dužna dva odgovora pre ovoga. Jedan je oko univerziteta i ta odluka je doneta na bazi istih takvih odluka o d 2003, 2009, 2015. godine. Vlada u toj odluci ne donosi akt o akreditaciji, nego o privremenoj važnosti diploma do završetka akreditacije, do završetka se tiče Novog Sada i zapošljavanja čuvara kontejnera, hoću da vam kažem da se u Novom Sadu polako dovodi u red, ali je bila katastrofalna situacija što se tiče broja zaposlenih.Dakle, decembar 2013. godine, Novi Sad, ukupni broj zaposlenih 9.249. Optimalan broj zaposlenih za Novi Sad je 6.208. Samo 50% više zaposlenih u Gradu Novom Sadu, koji se plaćaju iz budžeta koji pune građani, samo toliko.

pa decembar 2015. godine dodatno smanjen na 8.691, pa decembar 2016. godine dodatno smanjen na 8.098. Mi smo za maksimalan broj zaposlenih dali Novom Sadu do decembra meseca 2017. godine da se dodatno smanji na 7.898, da bi do 2020. godine doveli na 6.208, koliko je je optimalno i koliko građani treba da plaćaju. O tome se radi kada govorimo o ozbiljnoj, odgovornoj državnoj upravi koja pazi na finansije građana. Hvala vam. Hvala